**Reiner, Željko (HDZ)** Odmah ćemo onda i glasovati o Prijedlogu za iskazivanje povjerenja gospodinu Tomi Medvedu za obavljanje dužnosti ministra branitelja. Predsjednik Vlade Republike, Tihomir Orešković dostavio je Prijedlog za iskazivanje povjerenja Tomi Medvedu za obavljanje dužnosti ministra branitelja. Sukladno članku 119. Poslovnika Hrvatskoga sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za ratne veterane. Izvješće Odbora primili ste na klupe. Želi li predsjednik Odbora za ratne veterane obrazložiti izvješće? Da. Uvaženi Miodrag Demo, predsjednik Odbora za ratne veterane. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodo ministri, kolegice i kolege saborski zastupnici. Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora raspravio je na 4. sjednici Odbora 17. ožujka Prijedlog iskazivanja povjerenja Tomi Medvedu za obavljanje dužnosti ministra hrvatskih branitelja. Odbor je prihvatio prijedlog predsjednika Vlade Tihomira Oreškovića jednoglasno i dao potporu novom ministru hrvatskih branitelja gospodinu Tomi Medvedu. I ovom prilikom još jedne čestitke. Ministre sretno na putu. (HDZ)** Hvala vam lijepo. Sukladno članku 119., stavak 11. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Članak 252. Poslovnika određuje da je za iskazivanje povjerenja potrebna nad polovična većina svih zastupnika, dakle 76 zastupnika. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Tomi Medvedu za obavljanje dužnosti ministra branitelja. Molim vas glasujte. Glasovanje je završeno. Molim rezultat? 88 glasova za, 15 suzdržanih, 30 protiv. Utvrđujem da je time iskazano povjerenje gospodinu Tomi Medvedu za obavljanje dužnosti ministra branitelja. Sada molim ministra branitelja da dade prisegu. Prisega se daje na način da ja izgovaram tekst prisege, a ministar Medved ustaje i izgovara riječ "prisežem". Tekst prisege glasi: "Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske." **Medved, Tomo (HDZ)** Prisežem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, čestitam na iskazanom povjerenju. Želim vam da uspješno obavljate dužnost ministra branitelja u Vladi Republike Hrvatske na korist svih branitelja i cijele Hrvatske, svih hrvatskih građana.

Glasovanje je završeno.

Glasovanje je završeno.

Glasovanje je završeno. Molim rezultat? 88 glasova za, 15 suzdržanih, 30 protiv.

Glasovanje je završeno.